(HDZ)** Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o konačnosti namjere u platnim sustavima i sustavima za namjenu financijskih instrumenata,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

Hvala vam lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane zastupnice i zastupnici, važećim Zakonom o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata uređuje se konačnost namire u sustavima za namiru naloga za prijenos, posljedice i postupaka zbog insolventnosti nad sudionikom u sustavu na prava i obveze koje proizlaze iz sudjelovanja ili u vezi sa sudjelovanjem sudionika u sustavu i prava primatelja instrumenata osiguranja u slučaju postupka zbog insolventnosti nad davateljem instrumenata osiguranja. Obzirom na ovakve stručne, stručni izričaj same definicije koji su prenošeni iz niza direktiva i uredbi, drugim riječima u smislu ovih termina i provedbi u praksi u kontekstu tržišta kapitala sustav poravnanja i namire pruža usluge depozitorija, usluge poravnanja i namire te ostale usluge kojima se operateru, kojima kao operater upravlja Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. ili skraćeno SKDD, dakle kao sustav za namiru financijskih instrumenata određeno je Središnje klirinško depozitarno društvo. Poravnanje iz ove definicije podrazumijeva postupak pripremanja namire odnosno uspoređivanja podataka po sklopljenim pravnim poslovima, utvrđivanje rokova za namiru te izračunavanje obveze za podmirenje, a pod samom namirom podrazumijeva se ispunjenje te novčane obveze jednog sudionika platnog sustava prema drugom sudioniku i ispunjenje obveza na prijenos nematerijaliziranih vrijednosnih papira ili drugih financijskih instrumenata s jednog sudionika sustava na drugoga sudionika toga sustava. Što se tiče tijela koja ih u tom dijelu nadziru, HNB je nadležan za platne sustave koji se primjenjuju, na koje se primjenjuju odredbe ovoga zakona, a to je hrvatski sustav velikih plaćanja, nacionalni i klirinški sustav, a HANFA za sustav za namiru financijskih instrumenata na koje se primjenjuju odredbe ovog zakona. Dakle, važećim Zakonom o konačnosti namire je prvo 2012., a onda potom i 2016. u zakonodavni okvir RH prenesen prenesen niz odredbi EU Direktiva među kojima je i Direktiva 9826 EZ Europskog parlamenta i vijeća o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru vrijednosnih Prošle godine spomenuta direktiva je izmijenjena novom Direktivom broj 2019/879 Europskog parlamenta i vijeća od 20. svibnja radi ujednačavanja pojmova koji se upotrebljavaju u raznim pravnim instrumentima u EU. Ta nova direktiva dio je paketa mjera za smanjenje rizika, a prema njoj spomenuti pojmovi usklađuju se s odredbama Uredbe broj 648/2012 Europskog parlamenta i vijeća o tzv. OTC izvedenicama, dakle to su oni ugovori koji se izvršavaju na uređenom tržištu pa je uredbom bilo uređeno njihovo izvršavanje i trgovanje zbog same transparentnosti. Nova direktiva je objavljena u Službenom listu EU 7. lipnja prošle godine, s time da su države članice dužne uskladiti svoje zakonodavstvo s njom do 28. prosinca ove godine. Budući da je definicija identična kao u Zakonu o provedbi Uredbe 648 i Zakona o tržištu kapitala našega hrvatskoga zakona kao krovnog zakona u pogledu tržišta kapitala te označava subjekte kojima je izdano odobrenje za rad, definicije pojmova središnja druga ugovorna strana i sudionik trebalo je uskladiti i u ovome zakonu kako bi se osiguralo ujednačeno razumijevanje pojmova koji se upotrebljavaju u raznim pravnim pravnim instrumentima. Dakle, slijedom navedenog radi usklađenje odredbi važećega zakona ovim se konačnim prijedlogom zakona u Članku 3. mijenjaju definicije pojma središnja druga ugovorna strana i definicija pojma sudionik. U suštini znači središnja druga ugovorna strana se poziva na definicije iz točke 1. Uredbe 648, a tamo se definira da je središnja druga ugovorna strana znači pravnu osobu koja posreduje između drugih ugovornih strana ugovorima kojima se trguje na jednom ili viši financijskih tržišta te postaje kupac svakom ovaj prodavatelj i prodavatelj svakom kupcu. Ono uvodno kao što sam vam rekao kod nas je to Središnje klirinško depozitarno društvo. Što se tiče sudionika ovdje je razrađena norma u kontekstu Članka 17. Uredbe, znači, ugovorne strane kojima je dano odobrenje, a u tome čl. 17. se u 7 koraka razrađuje postupak izdavanja odobrenja il odbijanja zahtjeva za izdavanje odobrenja. Evo, to su znači samo te dvije definicije koje je bilo potrebno uskladit, pa evo ovom prigodom se predlaže HS da takve izmjene i prihvati. Hvala vam lijepa. Hvala. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu, prvi za raspravu se javio uvaženi zastupnik Josip Begonja u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Poštovani potpredsjedniče HS, poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Dame i gospodo, uvodno dat ću jedan mali osvrt. Naime, kao što je već kazano, HS je u svibnju 2012.g. donio novi zakon o konačnosti namjere u platnim sustavima i sustavima za namjeru financijskih instrumenata. Predmetnim zakonom uređena je konačna namjera u sustavima namjere naloga za prijenos, kao i posljedice postupaka zbog insolventnosti odnosno nemogućnosti podmirivanja dospjelih obveza plaćanja u rokovima njihova dospijeća nad sudionikom u sustavu prava i obveza koje proizlaze iz sudjelovanja ili su u svezi sa sudjelovanjem sudionika u sustavu s jedne strane, kao i prava primatelja instrumenata osiguranja u slučajevima postupaka zbog insolventnosti nad davateljem instrumenata osiguranja s druge strane. Predmetnim zakonom sadržajno su obuhvaćene definicije pojedinih pojmova koje proizlaze iz preuzete Direktive 98/26 Europskog parlamenta i Vijeća EU o konačnom obračunu sustavima za obračunavanje i plaćanje vrijednosnica. Nadalje, tim zakonom definirani su i sustavi za izvršenje naloga za prijenos, nadležnosti, prihvat i neopozivost naloga za prijenos, postupak zbog insolventnosti i trenutak otvaranja postupka zbog insolventnosti nad sudionikom, valjanost i obvezatnost naloga za prijenos i obračunavanje u slučaju otvaranja postupaka zbog insolventnosti nad sudionikom, obavješćivanje o otvaranju postupaka zbog insolventnosti nad sudionikom, prava primatelja instrumenata osiguranja u slučaju postupaka zbog insolventnosti nad davateljem instrumenata osiguranja, evidencija sustava primjene prava, te obavješćavanje, obavješćivanje Europske komisije od strane HNB-a i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Ulaskom RH u EU postali smo i obvezni preuzeti pravnu stečevinu EU u naš pravni sustav, pa je navedeni zakon, kao što je maloprije kazano, od strane predlagatelja u svibnju 2016.g. doživio i svoje prve izmjene i dopune koje se poglavito odnose na nove direktive EU kojima se mijenja i dopunjuje navedena Direktiva 98/26, kao i druge direktive kojima se uređuju ovlasti Europskog nadzornog tijela za bankarstvo, Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje, te Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržište kapitala. Tim izmjenama pravne novele uređeno je i preuzimanje Uredbi br. 648. iz 2012. i 909. iz 2014. Europskog vijeća i Europskog parlamenta. U svibnju prošle godine Europski parlament i Vijeće EU donijeli su novu Direktivu 879 o izmjeni Direktive 20, 2014/59 u pogledu kapaciteta pokrivanja gubitaka i dokapitalizacije institucija i investicijskih društava, te izmjene ponovno navedene Direktive 98/26 u cilju osiguranja ujednačenog razumijevanja pojmova koji se upotrebljavaju u raznim pravnim instrumentima. Dakle, kao što je već kazano u Direktivi 98/26 izmijenjene su definicije dijela pojmova i to pojma „središnja druga ugovorna strana“ i pojma „sudionik“ na način da se definicije navedenih pojmova usklađuju s definicijama istih, istih pojmova, kako je to uređeno u Uredbi br. 648. iz 2012. koja između ostalog detaljnije uređuje izdavanje odobrenja i nadzor središnjih drugih ugovornih strana, kao i sa definicijama koje su uređene u odredbama Zakona o tržištu kapitala. Zaključno, kao što sam uvodno kazao, RH ima obvezu da kontinuirano usklađuje svoje zakonodavstvo s pravnom stečevinom EU, što ovim što ovim Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o konačnosti namjere u platnim sustavima i sustavima za namjeru financijskih instrumenata konkretno znači usklađivanje važećeg zakona s odredbama nove Direktive 879 iz prošle godine kojom se mijenjaju odredbe Direktive 98/26 u navedenom sadržaju. Također kazano je i važno je još jednom napomenuti da s navedenim odredbama ove nove direktive sve države članice EU dužne su uskladiti svoje zakonodavstvo do kraja prosinca 2020.g. I dame i gospodo, na kraju Klub zastupnika HDZ-a podržat će ovaj vladin Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o konačnosti namjere u platnim sustavima i sustavima za namjeru financijskih instrumenata. Hvala vam na pozornosti. Slijedeća rasprava je uvaženi zastupnik Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a. Hvala lijepa g. potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicima. Kao što je već uvodno ovdje bilo rečeno od mojih kolega da zbog kontinuiranog usklađivanja zakonodavstva s pravnom stečevinom EU pristupilo se izradi prijedloga zakona radi usklađenja važećeg zakona o .../nerazumljivo/... odredbama Direktive 98/96, tako da je utvrđeno novom Direktivom 2019/879. Neću ih, neću se zapravo ponavljati, radi se o jednom zakonu koji ima samo 2 članka, samo 2 članka i usklađivanje pojmova. Međutim, ja ću to probati na jednostavan način objasniti. Hrvatska je pristupa europskom tržištu i europskom tržištu kapitala, znači koji je krovni zakon je Zakon o tržištu kapitala i sve transakcije između RH, znači građana RH, poduzeća,

Znači mora imati standard i to je pokušavanje formiranja jedinstvenoga europskoga tržišta kapitala. Znači slobodni protok ljudi, roba i usluga smo već definirali drugim zakonima, međutim, ovdje se govori o slobodnom protoku kapitala između pojedinih zemalja i na taj način se usklađuju i pojmovi između svih tih sudionika jer vidimo da se radi o vrlo kompliciranim, za obične građane, vrlo nerazumljivim određenim pojmovima, međutim, ovo je uglavnom namijenjeno zapravo poslovnim subjektima, onima koji su zaduženi za obavljanje ovih platnih transakcija, u prvom redu za HNB i za SKDD, znači kako normirati, odnosno standardizirati transakcije, platne transakcije između velikih poslovnih subjekata u prvenstveno, između banaka i prvenstveno između drugih osiguravajućih društava i tržišta kapitala. Mi se ovdje sjećamo još tamo iz 90-ih godina kad govorimo o platnom sustavu, kada je bilo i upada u Hrvatski platni sustav, pa se vuklo određeni repovi, FINA-e i HNB-a, itd., pa je tek nedavno zapravo i završen taj određeni spor između HNB-a i FINA-e, negdje 90-ih godina o tom upadu u platni sustav. I vjerojatno nije jednostavno napraviti određene norme kako bi mogao biti slobodan protok kapitala i usluga i definicija između svih 27 članica EU. Tako da, ovo zapravo jača, ovaj zakon i ova Direktiva zapravo jačaju zapravo cjelokupni taj pravni okvir, smanjuju određene troškove, smanjuju troškove između transakcija, jer ono što je najbitnije u tržištu kapitala .../Govornik se ne razumije./... protoku kapitala unutar EU, da imate sigurnost, da kad želite kupiti određenu dionicu, kad želite uložiti određeni novac, želite uložiti vaš depozit u nekakvu banku koja nije u Hrvatskoj nego vani, da imate sigurnost da će se ta platna transakcija izvršiti, da će se izvršiti platna transakcija i broj 2, da će biti jeftina. Pogotovo je ovo bitno za prekogranične transakcije, da platne transakcije između unutar zemlje, sami znamo koliko koštaju određene platne transakcije kada plaćate režije, kada plaćate određene troškove, itd., pa zna se negdje nakupiti ovih naknada i razno raznih naknada skoro i do 700 do 800, do 1000 kuna godišnje. A sad zamislite kad radite određene platne transakcije sa unutar na jedinstvenom europskom tržištu, koliko se ti određene troškovi kasnije mogu izići iz nekakvih normalnih okvira. Znači cilj EU zbog protoka normalnog, protoka kapitala je da ima siguran sustav platnih transakcija, znači da one transakcije, i pogotovo one platne transakcije kada se izvedu, kada je netko od subjekata insolventan jer ovdje se govori o insolventnosti određenih poslovnih subjekata, da li se tada u kojem omjeru se ta platna transakcija može izvršiti, a u konačnici je jako bitno, osim sigurnosti, da imamo i niže naknade i zato i pristupamo tom tržištu da imaju hrvatski građani određene koristi od toga, da imamo niže naknade, da imamo sigurniji platni sustave, i u konačnici, da oni koji obavljaju te platne sustave, prvenstveno HNB, ovdje je bilo govora o hrvatskom sustavu velikih plaćanja, onda sustavu malih plaćanja koji .../nerazumljivo/... koji ide preko FINA-e, HANFA, itd., da imaju unificirane pojmove, pravila i procedure. To je zapravo cilj zakonodavstva da postaju jasne procedure i pravila i da omogući jednostavnije trgovanje na tom europskom, europskom financijskome tržištu. I stoga Klub SDP-a prihvaća i podržava ovaj zakon. Zahvaljujem. Hvala. Sljedeća rasprava u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista uvaženi zastupnik Zvonimir Troskot. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovane kolegice i kolege i poštovani građani RH koji nas gledate putem ekrana. Ne bih puno duljio s obzirom da je tu slika vrlo jasna, radi se o zakonu o konačnosti namjera u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata. Općenito, to je dio jednog veliko platnog sustava koji je u RH funkcionira na temelju 4 velika sustava; Hrvatski sustav velikih plaćanja, Nacionalne klirinški sustav, Target 2 i Euronacionalni klirinški sustav. Vezano za sam ovaj ugovor, nisu diskutabilni niti članici niti ova dva termina, pojmova koja se usklađuju na razini EU, dapače, to i podržavamo, s obzirom da u vidu kretanja kapitala i ljudi i općenito transakcija na nivou EU, mi to podržavamo. Ono što vidim kao jedan sad trend i to će zapravo dolaziti kroz rasprave, bit će zakoni vezano za financijski sustav, općenito monetarnu politiku RH, što je nekako što je nekako i zapravo predznak uvođenja u Eurozonu, s čime se kao Klub Mosta ne slažemo. Ne slažemo, ne da Klub Mosta nije za uvođenje eura, nego ono što smo imali prilike i razgovarati već i diskutirati, postaviti pitanje gospodinu predsjedniku Vlade jest da smatramo dao ovo nije još trenutak i da hrvatska ekonomija nije spremna za ulazak u euro. Dakle, čisto stavljam, gospodin Lalovac je dao jedan kontekst, ja bih htio samo proširiti raspravu na jedan drugi kontekst, a to je da svi ovi zakoni koji će nam i dolaziti, uključujući i ovaj je zapravo jedna sustavna priprema za Eurozonu s čime se ne slažemo iz razloga što ne smatramo da ćemo biti spremni ispuniti maastrichtske kriterije. Smatramo da u vidu ekonomije nismo spremni po pitanju proizvodnosti rada, troškova proizvodnje i imamo jednu veliku asimetričnost ekonomije u kontekstu Eurozone, a posebno sa Vezano samo za ovaj zakon, još ćemo se dodatno konzultirati u našem klubu Mosta i na taj način ćemo se onda izjasnit. Hvala lijepa.

Hvala lijepo. Kolegice i kolege. Govorim o Zakonu o platnom prometu unutar EU i naravno da usklađivanje zakona i procedura koje moraju biti jedinstveni radi protoka kapitala, da o tome treba pričati, međutim ovdje se treba otvoriti i prić, već i govoriti i ukazivati ono što se ukazuje godinama jel dosta velik utjecaj ima Hrvatska narodna ili ne narodna banka koja je u biti radila sve protiv interesa naših građana. Mi moramo znati u platnom prometu kolega Lalovac je spomenuo imamo brojne naknade, imamo brojne provizije, tako godinama ljudima bez njihovoga znanja, bez objave u HNB-u građanima je godišnje bilo negdje i ne samo građanima nego i poslovnim subjektima oko 400, 500 provizija i naknada. To godišnje bez kamata iz džepova hrvatskih građana banke su uzimale oko 4 milijarde kuna koje nisu oporezovane, znači banke, bez kamata, ne govorimo o kreditima, kamatama, obavezama koje su puno bile veće u Hrvatskoj nego u drugim državama EU ili u matičnim državama gdje su sestrinske banke u RH. u RH. 4 milijarde kuna godišnje naknada i provizija i to godinama HNB nije htjela objavljivati, kada govorimo o platnom prometu godinama, uvaženi državni tajniče vi to dobro znate da bi se pogodovalo stranim bankama. Ja znam da je u HS-u ima ljudi koji će braniti bankarski sustav, koji će braniti, ali ovo je nepravedno i bilo i netransparentno. Zbog čega netransparentno? Zbog toga što su banke zarađivale ogroman profit, a na to nisu plaćale porez i vjerujte mi da je to utjecalo na hrvatsko gospodarstvo. Nije malo 4 milijarde kuna na 500-njak provizija i naknada bez kamata.

traže konobari kada se piše natječaj. Državna revizija nije imala pravo borili smo se ovdje posljednjih godina da Državna revizija, otpor, veliki otpor da Državna revizija može poslovanje HNB izvršiti reviziju kao i drugih institucija. Ali oni su zasebna institucija, pogledajte natječaje koje raspisuju konobari i kuhati koji znaju sljubljivati vina sa oboritom ribom, kojom ribom točno propisano kako miješati, to je HNB. Bitno je da Bitno je da Vujčić kaže mi ulazimo u Europsku zonu, uvodimo euro bez javne rasprave, bez da poštiva politiku koju je nametnuo vjerojatno Vlada hrvatska Andrej Plenković preko svojih trabanata u EU, bez rasprava. Mi nismo imali raspravu zašto euro ili zašto ne, a u konačnici o tome bi trebao odlučivati hrvatski narod na referendumu, na referendumu, o ovome mi trebamo govoriti kada govorimo o platnom prometu, koji su to učinci na hrvatske građane ili da li su hrvatski građani jednakopravni unutar EU kao npr. građani Njemačke. A te politike, to isisavanje para u ovome slučaju banaka, da ne govorim o teleoperaterima jer to nije tema i drugi strani investitori, isisavaju novac i taj kapital se investira u drugim državama odakle su banke, a naši mladi ljudi odlaze tamo. I sada tu imamo gašenje škola, imamo samo 30-ak škola ugašenih u Imotskoj krajini, 20-ak u Cetinskoj krajini zato što ljudi odlaze jel taj kapital se isisaje. Zbog čega se, evo sada pitam ovdje državnog tajnika, HNB ponaša kao da je ona faraonska tvorevina? Sami sebi određuju plaću, ništa predsjednik Republike, predsjednik Vlade oni su zasebna institucija. A kada donosimo zakone, uredbe onda moramo donositi ili kada prepisivamo određene direktive onda moramo govoriti o meritumu problema, što to donosi hrvatskom građaninu, dal će biti manje provizija i naknada, da li će se i dalje isisavati 4, 5 milijardi kuna iz naših džepova banke i ulagati taj kapital slobodno gdje god želi? Dal ćemo oporezovati mi tu dobit tolku od naših banaka? Naravno da se ovim prijedlogom nećemo, naravno da o tome se ne govori. Zašto? Jel je sve pod bankarskim lobijem. Hvala lijepo.

amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Gospodin Zdravko Zrinušić, državni tajnik, izvolite.